gospođo Pocrnić Radošević

teško da itko može ojačati kapacitete institucija nadzora provedbe radnih propisa bolje od sindikalnih organizatora koji su karijere upravo proveli boreći se za provedbu zakona i propisa u zaštiti radnika.

Hvala lijepa

Zahvaljujem se.

Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, a to je: - Prijedlog Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada, prvo čitanje, P.Z.E. br. 395; Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 172 Poslovnika Hrvatskoga sabora.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 Izvolite, s nama je državni tajnik Ivan Vidiš, izvolite. Poštovana potpredsjednice Sabora. Uvažene zastupnici i zastupnice, dobra večer. Prijedlog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada o kojem se danas raspravlja, također, je dio mjere unaprjeđenja radnog zakonodavstva u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Zajedno sa već usvojenim izmjenama zakona o .../Govornik se ne razumije./... koji sam evo imao prilike braniti ovdje, znači krajem 2021. g., te sa upravo raspravljenim, opsežno raspravljenim izmjenama i dopunama Zakona o radu, predstavlja završnu fazu provedbe navedene reformske mjere. Ovim se zakonskim prijedlogom želi ozbiljno pristupiti suzbijanju neprijavljenog rada, pojave koja nam je nažalost svima poznata. Kolokvijalno poznat kao tzv. rad na crno, neprijavljeni rad najviše šteti radniku. Radnik koji radi neprijavljeno nema sigurnost koju pruža radni odnos, nema odgovarajuće zaštite na radu i socijalne zaštite. Neprijavljeni rad ruši cijenu rada pa negativno utječe i na ostale prijavljene radnike, a zbog manjih troškova, takvi su poslodavci nelojalna konkurencija poštenim poslodavcima koji uredno ispravljaju svoje obveze. Obzirom na svoje obilježja, neprijavljeni rad je rad nemoguće iskorijeniti bez aktivnog sudjelovanja cijelog društva. Ovaj Prijedlog zakona nije samo sredstvo borbe protiv neprijavljenog rada, već i sredstvo osvješćivanja svih članova društva koliko je takav rad štetan i koliko su negativne posljedice koje on stvara. Poslodavac kao jača strana u radnom odnosu i kao osoba koja ispostavlja prijavu, vodi evidenciju o radniku i radnom vremenu i isplaćuje plaću, mora uredno ispunjavati svoje obaveze. Čak i ako radnik iz nekih samo njemu opravdanih razloga želi raditi na crno, na poslodavcu je da odbije uspostavu nezakonitog odnosa. Ovim se Prijedlogom zakona želi najviše usredotočiti na prelazak iz neprijavljenog rada u prijavljeni rad, želi se omogućiti osobama koje obavljaju rad neprijavljeni da uspostave prijavu i to uz pretpostavku trajanja radnog odnosa 6 mjeseci unatrag. Dodatno, a iz perspektive takvog radnika, možda i važnije, omogućava mu se isplata plaće, uplata doprinosa koji će se jednog dana uzeti u obzir za izračun mirovine, a zatim i uplata drugih javnih davanja u državni proračun od kojih koristi ima društvo u cjelini. Prijedlogom zakona se uz navedeno uređuje definicija neprijavljenog rada, detaljni način postupanja tijela uključenih u borbu protiv neprijavljenog rada te postupak prelaska radnika iz nezakonitih u zakonite okvire. Uspostava jedinstvene elektroničke evidencije rada za radnike te samozaposlene i druge osobe koje rade putem digitalnih platformi. Uspostava pravnog okvira za uvođenje odgovornosti ugovaratelja posla za isplatu plaća radnicima i njegovog podugovaratelja, uključi i sva obvezna davanja, objava prekršitelja, tzv. crna lista i objava poslodavaca koji posluju u skladu sa zakonom, tzv. bijela lista, uspostava evidencije neaktivnih osoba. Koliko god je za poticanje rada, zapošljavanja, rast plaća te osiguranja kvalitete radnih mjesta u RH važno imati dobro uređene radne odnose, a koji se uređuju općim propisom, ovim će se propisom doprinijeti da se suzbiju nepravilnosti te unaprijedi položaj svih koji rade, a eliminirajući nelojalnu konkurenciju onih poslodavaca koji se ne drže propisa, osigurati bolje postojanje .../nerazumljivo/... svima koji žele poslovati u skladu sa zakonom jer samo je zadovoljan radnik dobar radnik, a da bi radnik bio zadovoljan, mora mu se osigurati da rad koji obavlja bude prijavljen, plaćen i socijalno osiguran u sadašnjosti i budućnosti. Ja vam se zahvaljujem. Hvala vama. Vaše uvodno izlaganje izazvalo je brojne replike pa idemo redom. Prva replika, kolegica Pocrnić-Radošević. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala poštovani državni tajniče, pozdravljam donošenje Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Ovo je prvi put da u hrvatskom zakonodavstvu donosimo zakon kojim će se regulirati i kojim će se definirati što je to neprijavljeni rad, što je nešto što je zaista dobro i što nam je potrebno i da se malo više rasvijetle što nam taj neprijavljeni rad znači za gospodarstvo, za radnike, ali i za društvo u cjelini. Znači odredbe ovog Zakona će se odraziti i na poslodavce, ali isto tako i na radnike i što će se prema vama promijeniti prema prema radnicima? Koje benefite donosi ovaj Zakon, onim radnicima koji su dosad bili neprijavljeni u odnosu na dosadašnje pravno uređenje? Hvala. Hvala vam na replici. Prije svega, mislim da ovim Prijedlogom zakona šaljemo vrlo jasan signal koliko nam je važno borba protiv neprijavljenog rada, što ne čudi s obzirom da sve negativne posljedice koji on zapravo čini našem društvu, a i samim radnicima. Ono što je po meni iznimno važno da sada na jednom mjestu definiramo cijelu situaciju. Dakle tko uspostavlja obveznu prijavu i što radnik ima od ovog Prijedloga? Znači prethodno smo imali rascjepkane odredbe u više zakona, sada imamo sve na jednom mjestu i dajemo radniku sigurnost da kada se neprijavljeni rad dogodi, kada ga evidentira inspekcija da će on biti osiguran 6 plaća unazad, znači da će imati plaću, da će imati staž. A osim toga, jasno se definiraju obveze svih uključenih tijela od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji će po službenoj dužnosti ako je potrebno uspostaviti, dakle prijavu do porezne uprave koja će jasno odrediti što poslodavac za tog radnika mora platiti. Prije je radnik možda dobio prijavu, ali je sudskim postupkom morao znači dobiti svoju plaću. Sada to uvelike olakšava. **Glasovac, Sabina (SDP)** Sljedeća replika kolegica Balić, izvolite.

Hvala vam puno. Dakle pred nama je zakon koji je ustvari prvi puta u hrvatskom zakonodavstvu i koji se po prvi puta donosi, dosad ga nije bilo i kojim se ustvari daje jasna poruka da se radnika da se radnika mora prijaviti i u tom smislu neće onda biti nikakvih posljedica, niti problema. Samo unaprjeđivanje radnog zakonodavstva jest propisano i NPOO-om kroz izmjene triju zakona, kroz izmjene triju zakona, jedan od njih Zakon o minimalnoj plaći je promijenjen lani negdje u ovo vrijeme, ostala su još dva, Zakon o radu smo maloprije raspravili i sada nam je ovaj treći vezan uz neprijavljeni rad. Nije tajna da i sami radnici ponekad zaista pristaju na rad na crno, pa me zanima ustvari kako to konkretno mislite riješiti kroz ovaj zakon, koja su to sustavna rješenja…/Upadica: Hvala/…, isto tako reformske elemente ovog zakona. **Glasovac, Najbitnija je činjenica da ćemo sada što se tiče radnika imat jasnu situaciju u smislu njihovog položaja kada inspekcija utvrdi neprijavljeni rad. To će ja se nadam motivirat sve one na tržištu rada da prijave one koji rade ovakve prakse, prije svega radnike da prijave poslodavce koji ih dovode u takav položaj, ali i druge poslodavce kada primijete nelojalnu konkurenciju. Ono što bih istaknuo također je da mi tu govorimo ne samo o potpuno neprijavljenom radu nego i u širem smislu o djelomično prijavljenom radu, dakle kad osoba za dio plaće …/Govornik se ne razumije/…na povećanja plaća, nema, ne prijavljuje se dakle nadležnim ustanovama. Isto tako tu isto trebam napomenuti da postoji dio poslodavaca koji sklapa ugovore koji dakle nisu ugovori o radu, ali nisu primjereni naravi tog posla, tu govorimo o ugovoru o djelu. Prema tome, svima bi trebalo bit u interesu da na temelju ovog okvira prijave takve pojave. ću vam dva primjera iz prakse koja su vezana jer je cijela filozofija shvaćanja nažalost takva u nekim situacijama. Njemački turista ovo ljeto me pita za restorane u okolici gdje se može nešto pojesti i pita me dal se može plaćat karticom, ja ga gledam o čemu priča jer kod nas je to normalno, a da je bio već u Hrvatskoj nekoliko puta i da nigdje nije to mogao. Jedan poduzetnik moj susjed mi kaže više puta da je htio pravdat na R1 si račun preko firme, jedni su se 20 minuta mučili i broj računa je bio broj 2, vjerojatno je informatičar tipkao prvoga, a u drugim situacijama da je morao samo s kešovinom plaćat, dakle s gotovinom i tad mu napišu na parangal blok račun Zašto to sve kažem? Ako je tako s računima što je onda sa radnicima ne, ako tamo gdje se vidi ovoga se ne prikazuje kako je tek s davanjima radnicima, gubi država i PDV i davanja za zdravstveno i mirovinsko s takvim načinom poslovanja, pa molim vaše mišljenje, hvala. **Glasovac, Osim okvira koji, koji smo ovdje danas predstavili mislim da ćemo svakako inzistirat na tome da državni inspektorat poveća količinu inspekcije budući da kao što ste vidjeli imamo sve više i stranih radnika što je isto jedan element ovog propisa gdje imamo osobe koje mogu biti u neprijavljenom radu, a da nemaju, nemaju niti boravak, niti radnu dozvolu za rad u Hrvatskoj. Odgovor je jednostavan, trebamo osim dobrog okvira povećat broj inspekcija i koliko sam ja vidio iz podataka državni inspektorat na temelju onog što sam rekao, dakle 9 tisuća i 900 otprilike prosječno nadzora godišnje međutim u konačnici je najbitnije da povećamo svijest štetnog tog, štetnost tog rada, dakle naveo sam koliko je tu negativnih elemenata. Uz ovu administrativnu kaznu zaista je cilj da naša javnost prepozna da se to ne isplati, da nije dobro i da u konačnici šteti samim tim radnicima budući da oni

pokušaj donošenja ovog zakona. Ovdje bi vas htjela pitati o ovoj tablici koju imate ovdje u obrazloženju ovog zakona, dakle u njoj vidimo broj poslodavaca kod kojih su zatečeni neprijavljeni radnici, znači negdje otprilike 3% u nadzoru od 2015. do '20., otprilike 3% neprijavljenih radnika. Bilo, bilo bi možda važno vidjeti tko su ti radnici, ne znam imate li detaljnijih podataka osim ovog broja, jesu li to mladi, stari, invalidi, koja vrsta zaposlenika, da bi onda mogli možda i bolje prilagoditi ove mjere u zaštiti od **Vidiš, Ivan** Svježe podatke osim ovog što smo prikazali u tablici nemamo, ali ono što smo mi čuli od inspekcije rada da sve više imamo situacije sa stranim radnicima, dakle ovo ljeto smo imali gotovo 100 tisuća stranih radnika za koje je tražena dozvola, dakle 95 tisuća, prema tome to je jedina kategorija radnika koja sve više raste i zato smo to posebno naveli dakle u, u samom prijedlogu zakona, znači i taj element gdje osoba boravi u Hrvatskoj odnosno radi bez, bez prave pravne osnove odnosno u skladu s posebnim propisom Zakonom o strancima. Ne mogu reć da tu postoji neka demografska skupina koja je recimo posebno istaknuta, ali vidimo da je, da je zapravo sve više stranih radnika u ovoj situacija, zato ćemo iznimno blisko pratiti izmjene posebnog propisa koji će se dogoditi 2023.. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. I posljednja replika na uvodno izlaganje, kolegica Miloš. Poštovani državni tajniče, naravno da ćemo podržati ovaj zakon odnosno sve napore da se suzbije neprijavljeni rad iako ne mogu se ne zapitati zašto se čekalo toliko dugo da se donese jedan ovakav zakon, ali dobro kao što kažem uvijek bolje ikad nego nikad. Evo moje pitanje je konkretno, znači zašto se uporno kazne za poslodavce koji rade najteže prekršaje poput neprijavljenog rada propisuju u apsolutnim iznosima, a ne zapravo u postocima od godišnjih prihoda? Naime, na ovaj način se velikima može isplatiti kršiti zakon jer su propisane kazne najvećim dijelom ispod 100 000 kuna, a s druge strane za isti takav prekršaj neki manji poslodavci recimo frizerski salon ne može takve kazne platiti. Dakle, kada bi kazne bile takve da se radi o postotku od zarade one bi imale jednak efekt na sve, znači odvraćajući efekt. Ivan** Imali smo različitih proračuna, ideja kako ovom problemu pristupiti. Ukupno gledano uz crnu listu gdje poslodavac bude šest godina nakon što izvrši, odnosno ne prijavi radnika plus administrativnu kaznu po radniku 20 do 50000 kuna ako poslodavac ponovi to djelo unutar tih šest godina. I dodatno u trećem slučaju ako se to opet utvrdi zabrana rada 30 dana ili duže ako se ne isplati, znači administrativna kazna po nama zaista predstavlja dovoljni da tako kažem penalni učinak da odvratimo poslodavce od takvih praksi. Ja mislim da je ovo trenutno razmjerno, primjereno. Općenito kao što sam rekao negdje oko 4 ili manje postoji poslodavaca koji prema izvidima, znači inspektorata nisu prijavili radnike. I smatram da je uz crnu listu koja će sigurno biti dosta bitna za percepciju u ovom trenutku dovoljno odvraćajuća. Hvala vam lijepa državni tajniče. Odgovorili ste na sve replike, možete na vaše mjesto. A mi nastavljamo sa stavovima klubova zastupnika. Prvi na redu je Klub zastupnika MOST-a u ime kojega će govoriti kolega Nikola Grmoja. Izvolite kolega. Naravno da nitko ovdje ne podržava neprijavljeni rad, nitko ne podržava izrabljivanje radnika. Ali isto tako treba reći da ljudi pribjegavaju radu na crno. Zašto? Jer od svoje plaće ne mogu živjeti, naši branitelji od onoga što imaju ne mogu živjeti. Naši umirovljenici mnogi od njih rade na crno jer ne mogu od onoga što primaju od mirovina koje imaju živjeti, dakle od onih primanja koje dobivaju od države. Isto tako treba biti iskren i reći da su naši poslodavci previše opterećeni nametima od strane države i da onda traže načine kako mogu uopće preživjeti, kako mogu održati svoje poslovanje. I kolega Ante je u više navrata ovdje rekao koliko je naša ta državna administracija glomazna. Zbog toga su opterećeni i poslodavci, ali zbog toga su opterećeni i oni koji pošteno odgovorno rade svoj posao unutar te državne državne administracije. Zbog toga oni ne mogu imati veće plaće. Ne mogu imati učitelji, profesori, nastavnici, ne mogu imati policajci. Ne mogu imati djelatnici USKOK-a, našeg represivnog aparata, dakle a svi znamo koliko je potrebno tu tu više sredstava da bi ta borba protiv korupcije konačno dobila zamaha, izgubila ga. Imali smo je možda i taj zamah smo imali u ovom procesu pristupanja EU. Čim smo ušli, onda smo od svega toga odustali. Ja mislim da svi ovi potezi koje vi i ovaj set poteza koje ste izvukli iz tog svog arsenala sve karte koje ste u rukavu imali vam neće pomoći. Evo i u HDZ rejtingu, inače se zove hr-rejting. Ja ga zovem HDZ rejting HRT-a. Ni tu ne možete do 25%. I tu ste na onim razinama kada je Tomislav Karamarko morao otići iz HDZ-a na 24%. Dakle, sasvim je jasno da vi vlasti više nećete vidjeti. A kada dođemo u poziciju napravit ćemo sve kako bi naši radnici bili zadovoljni, kako bi naši poslodavci bili zadovoljni, kako bi porezi bili manji, kako bi državna administracija i opterećenje, dakle za državni proračun bilo što manje. To vrijeme uskoro dolazi, jer jednostavno ove stanje je neodrživo. Pričate o nekakvim brojkama rasta BDP-a. Koliki ste pad BDP-a imali? Pričate o tome, dakle da raste BDP. Koliko ljudi ste poslali van Hrvatske kolegice Burić? Koliko ljudi je otišlo izvan Hrvatske? Je li nama sa ovakvim brojkama održiv mirovinski sustav? Je li nama sa ovakvim brojkama uopće održivo bilo što u Hrvatskoj i tko će nam raditi, koga ćemo uvoziti u Hrvatsku? Koju radnu snagu? Koliko će to koštati? Dakle, ja nemam ništa protiv ljudi iz drugih zemalja, protiv ljudi iz Pakistana, iz ne znam odakle sve dolaze u Hrvatsku. Ali njihova integracija u društvo će puno više koštati, nego da zadržimo naše ljude ili da pokušamo one koji su otišli vratiti u Hrvatsku. A Hrvatska je jedna od najsigurnijih zemalja u svijetu. I to ne smijemo izgubiti. Tu sigurnost koju mi imamo da slobodno šetamo ulicama grada Zagreba, grada Splita, svih naših gradova to je ono što se ne može novcem platiti. Ovo je prekrasna zemlja sa ogromnim potencijalima, sa velikom sigurnošću, ali zemlja koju ste vi na žalost korupcijom, nejednakošću unazadili. Dakle, ljudi odlaze iz Hrvatske jer se ne osjećaju jednako. Možda nemaju puno veća primanja u zemljama u koje odlaze, tamo rade puno puno više za nešto više novca. Ali kada se uzmu troškovi života, kada se uzme što su sve izgulili svoje okruženje, svoje prijatelje, svoje obitelji. To se ne može novcem platiti, ali odlaze jer više ne mogu gledati nepravdu. Ne mogu više gledati korupciju, ne mogu više gledati da ministar Horvat bude uhićen i da onda postane savjetnik u Končaru odlukom Vlade Andreja Plenkovića kako vi kažete. Ne mogu gledati da ministar Ćorić donese štetne odluke po Hrvatsku, gašenje Sisačke rafinerije i da ga vi nagradite mjestom viceguvernera u Hrvatskoj narodnoj banci i da se s tog mjesta još smije hrvatskim građanima. Nakon svjedočenja Davora Mayera gdje je Davor Mayer bivši član uprave INA-e rekao da mu je Ćorić sugerirao da zatvori oči i da malo popuste oko gašenja Sisačke rafinerije kako bismo ušli u OECD, on nakon tog svjedočenja na Twitteru napiše, ruga se i kaže OECD, euro, ne znam nabraja sve gdje će Hrvatska, gdje je Hrvatska ušla ili gdje će, gdje će ući, ruga sa energetskom sigurnošću hrvatskih građana u jeku ove krize i nedostatka energenata, ali građani to vide, građani to prepoznaju i vi ste u jednoj fazi iz koje više nema povratka, u jednoj nepopravljivoj gdje više nećete kakav god potez povukli uspjeti vratiti povjerenje hrvatskih građana koje je nepovratno izgubljeno. Oni sve više prepoznaju tko je na njihovoj strani, tko se za njih bori, tko želi Hrvatsku jednakih prilika za sve, tko želi Hrvatsku koja je uspravna, Hrvatsku koja ne popušta oko svojih vitalnih nacionalnih interesa radilo se o energentima, energetskoj sigurnosti ili radilo se o pravu našeg naroda npr. u BiH. Most će čvrsto stajati na tim principima, čvrsto će stajati uz hrvatske radnike, ali isto tako uz sve one koji u Hrvatskoj žele pokrenuti nekakav posao, koji imaju nekakvu privatnu inicijativu, dakle nećemo ih guliti kao što ih vi kao gulikože gulite nepotrebnim nametima, nećemo ih terorizirati, nećemo ih opterećivati prevelikom državnom administracijom, papirologijom, bilo čim drugim za pokretanje biznisa i pred hrvatskim institucijama kada one, kada one budu uistinu slobodne i neovisne će svatko biti jednak, a oni koji su se o hrvatske zakone ogriješili, oni koji su iskoristili svoje pozicije za osobni probitak budite sigurni da će im te institucije pokucati na vrata, te institucije kada budu slobodne, kada budu u potpunosti neovisne. U nadi da će se to što prije dogoditi i da će se hrvatski građani koji su napustili ovu zemlju da će se početi u nju vraćati ja zaključujem ovu svoju raspravu. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama kolega. Idemo dalje, u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će kolegica Majda Burić, izvolite kolegice. Hvala vama Evo ja ću za razliku od mojeg prethodnika ipak nešto reći o Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada jer smatram da je to jedan jako bitan i reformski zakon koji nije nikad viđen u hrvatskom zakonodavstvu i koji se po prvi puta donosi i kojim se jasno poručuje da se radnika treba i mora prijaviti i da tada neće biti nikakvih problema. Dakle donošenje novog Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada dio je aktivnosti planiranih u okviru Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenog rada u RH od '21. do '24., isto tako i akcijskoga plana za provedbu tog tog istog nacionalnog programa, strateškog dokumenta kojeg je vlada usvojila početkom prošle godine i donošenje ovog zakona također je jedan od ciljeva NPOO-a u okviru reformske mjere unaprjeđenja radnog zakonodavstva koje obuhvaća intervenciju u dva osnovna propisa iz područja radnih odnosa, a to je Zakon o radu i Zakon o minimalnoj plaći, kao i donošenje ovog novog propisa Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, izmjenu Zakona o minimalnoj plaći, imali smo prilike raspraviti prošle godine negdje u ovo vrijeme, Zakon o radu raspravili smo maloprije i sad imamo taj treći propis čime se ustvari uspostavlja ispunjenje ciljeva odnosno vezano uz unaprjeđenje radnog zakonodavstva koji se nalazi u NPOO-u i koji ustvari kao cijela komponenta donosi benefit od 2,1 milijarde kuna. Stupanje na snagu tog zakona je predviđeno s 1.1.'23.g. s time da su pomaknuti rokovi za uspostavu jedinstvene elektroničke evidencije i evidencije neaktivnih osoba i to na 18 mjeseci, a za dvije liste tzv. crnu i bijelu jednu godinu. Što se tim zakonom želi postići samo kratko, definirati neprijavljeni rad u svim njegovim pojavnim oblicima i to u užem i širem smislu u skladu sa načinom na koji se neprijavljeni rad ustvari definira na području EU. Uži smisao definicije se odnosi kada ne postoji prijava na mirovinsko osiguranje, dakle kad radnik zaista nema nikakav ugovor ili je sklopljen neki drugi ugovor kao što je ugovor o djelu ili se govori o radu suprotnom odredbama kojima se uređuje rad državljana treće zemlje kada npr. stranac radi bez dozvole za boravak i rad, a u širem smislu to se definira kao ustvari plaćanje rada bez uplate doprinosa, dakle plaćanje na ruke, kao i ne plaćanje povećane plaće u smislu prekovremenih sati ili nešto slično i to se isto smatra radom na crno jer se takav rad neće nikako vrjednovati jednog dana niti prilikom umirovljenja. Ono što također treba posebno naglasit da se uvodi i administrativna kazna koju poslodavac mora uplatiti za svakog neprijavljenog radnika i to u iznosu od 2.650 eura ili 6.630 eura ako se radi o ponovljenom prekršaju. Također se propisuje dodatna suradnja inspekcijskih tijela i obaveza obavještavanja ako bi se prilikom nadzora posumnjalo u lažno samozapošljavanje, a inspektori će svakako obavijestiti ostala tijela kao što su Ministarstvo financija, Porezna uprava itd., koji će provesti postupak u stvari utvrđivanja radi li se o lažnoj samozaposlenosti ili ne. Također uredit će se i postupanje tijela uključenih u borbu protiv neprijavljenog rada te postupak prelaska radnika iz nezakonitih u zakonite okvire, a naglasak zakona jest svakako na postupanju inspekcije, rada, radnika i isplate plaća i davanja. Uspostavlja se također i pretpostavka trajanja radnog odnosa od 6 mjeseci unatrag i to sa otvorenom prijavom osim za strance, mislimo na državljane trećih zemalja kojima bi prijava išla 6 mjeseci, ali i prestanak s danom kad je inspekcija utvrdila taj neprijavljeni rad. sada će se temeljem ovog zakona takvom strancu uzimati u obzir činjenica da je iako nije imao dozvolu za boravak i rad ipak radio za poslodavca slijedom čega ima pravo na plaću, a poslodavac mora platiti i javna davanja, a radni odnos koji se pretpostavlja za 6 mjeseci unatrag ustvari mu prestaje s danom utvrđenja neprijavljenog rada jer se nezakoniti rad nikako ne može i ne smije nastaviti. Ako poslodavac uspostavi prijavu i plati 20.000 kuna neće mu se zabraniti obavljanje djelatnosti odnosno ukinut će se se to isto, a treba ovdje napomenuti da poslodavci najčešće prijavljuju radnika sa danom provedenog nadzora i da se često događa da ga odmah nakon toga i odjavljuju. Stoga će se propisati i obaveza isplate plaće radniku o kojoj sam već govorila, dakle isplata medijalne plaće koja sada iznosi negdje oko 6,5 za svih 6 mjeseci unatrag jer se pretpostavlja da je radni odnos trajao toliko. Isto tako, uspostavit će se obavezna elektronička evidencija radnika i radnog vremena, objavit će se prekršitelji to je tzv. crna lista i poslodavci koji posluju u skladu sa zakonom i propisom to je tzv. bijela lista. Uspostavit će se i evidencija neaktivnih osoba ovim ili nekim drugim propisom i svrha je svakako uvođenje reda u sustav javnih, raznih davanja koja se osiguravaju što iz sustava socijalnih naknada, prava na zdravstveno osiguranje i slično, a koja pojedinci, koja pojedini korisnici zloupotrebljavaju. Stoga će ovaj zakon na jedan sustavni način

stavova klubova, na redu je Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika u ime kojega će govoriti kolega Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovana potpredsjednice, poštovani državni tajniče, cijenjene kolegice i kolege, dakle sa sivom zonom, sa sivim tržištem rada su svaka je zemlja na svoj način kalkulirana u prošlosti jer je rad na crno jedan socijalni amortizer i ljudi nisu dakle nema socijalnog bunta u toj mjeri u kojoj bi se to očekivalo a da oni nemaju neki, neki posao. Međutim, s vremenom gdje nezaposlenih je sve manje, gdje radnika pojedinih djelatnosti, pojedinih zanimanja je sve manje, u vremenu kad je Europa kolektivno i EU odlučila polako stati na kraj sivom tržištu rada onda je normalno da se ovakav zakon donosi dobara, od nekih dobara koje smo dobili ulaskom u EU onda su i takvi zakoni da se smanji sivo tržište rada, da se uvede reda što je kolegica Majda govorila, uvede reda u razna socijalna davanja jer u protivnom nam je socijalna slika potpuno, potpuno iskrivljena. Dakle, neplaćenim radom ljudi koje ja najviše zastupam u ovoj, građani Hrvatske koje zastupam u ovoj saborskoj govornici postaju teret društva jer se na rad ne plaćanju ni doprinosi za zdravstvo, ni doprinosi za mirovinsko na takav neprijavljen rad, niti radnici sami ne mogu koristiti bolovanje i ono što bi ih u prijavljenom sustavu, sustavu pripadalo i kao takvo neprijavljeni rad reći prijavljenog rada u smislu radnog odnosa, ali neprijavljenog boravka na radnom mjestu, rada na radnom su karcinom ovog, ovog društva realno gledano i treba ga iskorijeniti. Pred nama je jedan, po meni ovako na prvi pogled, a to su i ocijenili svi članovi Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo jer su dali jednoglasnu podršku ovom zakonu, jedan sjajan zakon. E sad, u ovoj sabornici smo mi donijeli puno sjajnih zakona. Uvijek je upitna provedba jer ovdje ima puno aktera koji će odlučivati, koji će ići na mjesto, na mjesto gdje se taj neprijavljeni rad događa. I naravno da ćemo, ja vjerujem gotovo jednoglasno donijeti ovaj zakon da nemamo o čemu, o njemu puno pričati jer je sve rečeno i nema smisla da se u ovoj govornici, s ove govornice ponavljamo, ali ima smisla reći opet i još uvijek da smo mi regulirali studentski rad posebnim zakonom. Mi imamo rad, imamo djelomično radnike, ali ne i statusno radnike, dakle za svaki rad i svaki radni odnos imanentna je uplata doprinosa za zdravstvo i mirovinsko, imanentno je briga o svojoj budućnosti, kako će mi budućnost izgledat. Međutim mi imamo studentski rad samo s jednim doprinosom, doprinosom od 5% za individualno kapitaliziranu štednju, ali njima staž ne ide, staž osiguranja u prvom stupu za studentski rad ne ide. Lako je to ako je to 4.g. studija po 3 mjeseca, to nije problem, al ako je to rad 10-tak godina, primanja su tu, prihodi su tu, sve, sve to štima, ali radnog staža nema i dođe 60-ta i neko ima 30.g. radnog staža, sa 30.g. radnog staža i kad je završio i visoke škole i dobio visoka zvanja ne možeš nikad skupiti dovoljno doprinosa i dovoljno visoku mirovinu za ajmo reći neku zadovoljavajuću egzistenciju u mirovini. Prema tome, moj apel je iako sam u manjini ovdje velik broj ljudi zagovaralo da se donese poseban Zakon o studentskom radu ja mislim da mi moramo tu napraviti jedan mali korak nazad da bi napravili korak naprijed, da bi ti ljudi imali priznat staž i barem da im je, su im te godine rada sa nekim minimalnim doprinosima za mirovinsko, za zdravstvo čak i ne moraju jer su kao studenti osigurani u zdravstvenom osiguranju bez naknade jel, prema tome da bi sa nekim minimalnim davanjima u mirovinski sustav prvog stupa oni bili stvarno radnici jer smo nazvali taj rad radom, ne možemo bježat od te činjenice, da smo rekli studentske aktivnosti onda ja ne bi mogao ovo govorit, da je, ali mi smo to nazvali radom, a karakteristika svakog rada jesu uplate doprinosa za, za mirovinu. Ja se nadam da, da će ovo proći dobro, ovaj zakon, da će njegova implementacija ići u redu, bit će što se mene osobno tiče svaka podrška, čak i u operativnom smislu, naša je dužnost da vidimo kako će ta implementacija ići i kako će te inspekcije raditi i kako će to funkcionirati. Ovo po meni su jako dobra rješenja, kažem uvijek dobra rješenja zapnu na ljudima, ali sigurno ovaj zakon ima, podršku Kluba HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika i moju molbu da malo u našem resornom ministarstvu razmislimo koja rješenja, koja rješenja da nađemo za studentski rad jer doista to je rad. Oni imaju nešto povoljniju satnicu sada, ali i na njihovom radu se gradi, gradi profit, a oni će nažalost u mirovini proć kratkih rukava. Hvala vam lijepa. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama. Sada je na redu Klub zastupnika Centra i GLAS-a, u ime toga kluba govorit će kolegica Marijana Puljak, izvolite. Evo nije nas puno ostalo, al svejedno evo i onima koji slušaju iz svojih klubova i preko snimka, YouTubea i medija samo bi htjela reći da danas u ovoj raspravi evo kao što sam rekla u nedavnoj replici često se čulo zapravo dosta toga o poslodavcima i poduzetnicima kako su ne znam loši i izrabljuju radnike i zapravo radnike jel ih trebamo zaštitit nekako se stvara dojam čini mi se u javnosti opet nekakav ono jaz između poduzetnika i radnika, poduzetnici su ti koji ne znam izrabljuju radnike, žive na njihovoj grbači, imaju Mercedese, kuće, bazene, vile, a radnici su onako je li potlačeni i želila bi nekako razbit, razbit tu famu, zaista kao što ima dobrih i loših ljudi tako ima dobrih i loših poduzetnika i dobrih i loših radnika. Imate problema kad poduzetnici ne mogu se riješit loših radnika jer, jer im zakonski okvir ne dozvoljava, dakle nemaju alata kako to da naprave, a ima i svakako i pozdravljam zapravo i pozdravljamo unaprjeđenje zakonskog okvira u zaštiti i sigurnosti radnika. E sad, ovdje pred nama je Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, dakle jedan jednostavan rekli bi mali zakon koji neke stvari regulira dobro na tragu europskih praksi neke nedostatno, a neke i loše. Ono što je dobro, dakle dosada je rad na crno bio užasno sankcioniran, ako bi našli nekom poduzetniku i poslodavcu radnika na crno odmah te zatvaraju na 30 dana, to je jedan od najtežih prekršaja poslodavca koji nosi visoku novčanu kaznu za prekršaj, što bi se događalo po tom zakonu da se poslodavca zatvori na minimalno 30 dana, mora platit astronomsku kaznu, a radnik ostaje bez posla jer je poslodavac opterećen sa ova dva velika problema za poslovanje, ne može ga financirati, mora je li smanjiti operativu da bi uopće preživio. Ovim zakonom se omogućava da ako inspektori nađu radnika na crno, nalažu poslodavcu da ga prijavi i da mu plati unatrag 6 mjeseci sve doprinose i plaću, te da za svakog pronađenog radnika plati paušalnu kaznu koja ide u korist proračuna. Ta kazna se povećava ako on ponovi prekršaj. Ako se dogodi i treći put mogu ga zatvoriti. Na ovaj način se s jedne strane kažnjava poslodavca, ali s druge strane omogućava prijelaz iz statusa na crno u status nazovimo ga na bijelo. Jedino ono što je možda primjedba i što je možda loše ovdje kalibrirano to su financije i kazne. ako pogledamo podatke iz 2020. godine od ukupnog broja poduzetnika, mikro poduzetnika ima negdje oko 89% koji zapošljavaju negdje 27% radnika. Malih poduzetnika ima oko 9% i zapošljavaju 25% radnika. naših poduzetnika su mali i mikro poduzetnici i većina poslodavaca pogotovo ovih mikro ne može podnijeti da plati šest plaća plus skoro 3 000 eura kazne u proračun. I sad trebalo bi zapravo vidjeti kako to možda bolje kalibrirati, omogućiti možda da poslodavac ono što je isplatio na neki način a može to dokazati u računu, u to što je dužan platiti odnosno bude oslobođen za taj dio. Dakle, ovo što se predvidjelo ovdje lijepo je za vidjeti onako izgleda zastrašujuće. Čovjek ne poželi uopće zapošljavati nekog na crno. Međutim, upitno je li to životno i hoće li postići cilj koji se ovim propisom želi postići, jer se čini da ovim pristupom će poslodavcu biti jeftinije otići u stečaj nego postupat po takvim represivnim mjerama i tek će onda radnik biti u problemu jer će ostati bez i jedne plaće jer firma koja odlazi u stečaj teško da će imati bilo kakvu imovinu. Drugo, ono što je nelogično, dakle predlagač zakona predviđa gore opisani da tako nazovemo ga softlanding za one koji su zaposleni u pravom smislu riječi na crno. Dakle, za one koji nisu nikako prijavljeni ali nema predviđen istovjetan ili sličan softlanding za tzv. prikriveno zapošljavanje. Dakle, za one koji su prijavljeni recimo kao paušalci, a u stvari rade za poslodavca. Oni su izuzeti iz ovog zakona. Za njih zakon o članku 9. navodi da će se obavijestiti Porezna uprava, a onda i Porezna uprava je li s jedne ih masakrira svojim postupanjem. Obračunava im doprinose, traži povrat uplaćenih subvencija itd. Zapravo bi trebalo i njima omogućiti da u tom slučaju isto nekako prijeđu što se kaže s crne, s darkside na bijelu stranu, prijelaz na zakonite oblike poslovanja kao i ovim prvima. Treće, ono što zapravo nam je nejasno ovaj članak 18. koji nosi naslov „Odgovornost u lancu podugovaranja. Dakle, ovdje ministarstvo kao predlagatelj smatra da će poslodavac koji naruči ili ugovori pojedine poslove morati platiti i drugim radnicima, tim podugovarateljima koji imaju radnike koji obavljaju rad na crno u drugoj firmi ukoliko taj radnik iz te druge firme to zahtijeva od njih. Znači odgovornost, dakle u lancu podugovaranja. Ovo je isto tako upitno koliko je to životno, kako će bilo koja firma imat saznanja, ima li to drugo trgovačko društvo sa kojim obavlja poslove radnike na crno ili ne. Prosječno trgovačko društvo posluje sa desecima, stotinama nekih drugih firmi, kako će sad ko njih svih znati tko je tu zaposlen na crno. Ono šta bi trebala raditi inspekcija sad se zapravo stavlja na teret poslodavcu, a zapravo inspektori bi trebali provjeravati svaki mjesec ili zatražiti od porezne i mirovinskog tko nije platio radnika, onda vršiti kontrolu sa strane inspekcije. I četvrta stvar ono što sam pitala i u replici to zapravo imamo često kad ovdje razgovaramo o zakonima i kad se dolazi sa prijedlogom zakona jako malo imamo analiza i uzroka problema, dakle onog temelja koji nam daje razloge za predlaganje nekakvih rješenja, tako evo ovdje u ovom prijedlogu, u uvodu zakona vidjeli smo jednu tablicu u kojoj govori se koliko je bilo uočeno od petnaeste na ovamo, uočenih poslodavaca koji su imali radnike na crno. Međutim, ne znamo zapravo detaljnije podatke jesu li to mladi, stari, invalidi, ljudi koji imaju socijalna primanja, ne žele ih izgubiti i slično. Jesu li domaći, jesu li stranci? Dakle, kod jedne takve detaljne analize i malo detaljnijih podataka možda bi onda mogli i prilagoditi ove mjere i suzbijanje tog neprijavljenog rada na nekakav bolji način. To mi se čini da bi bilo primjereno. Zapravo se čudim što inspekcija nema te podatke. Ako ih nema možda je vrijeme danas u u ovo digitalno doba i u doba tehnologije da ih počne prikupljati i počne analizirati i onda bolje kalibrira sva rješenja. Evo hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama. Sada će u ime Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka riječ uzeti kolegica Sandra Benčić. Izvolite. Zahvaljujem se. Evo pošto nas je samo par ostalo moram reći da me muž pitao malo prije koju to još točku imamo. Ja kažem Zakon o neprijavljenom radu. On kaže čekaj, kao Zakon o neprijavljenom radu? Ono zbilja to sad regulirate 2022. I zapravo je zbilja u pravu. Definiranje neprijavljenog rada kroz ovaj prijedlog zakona zakona obuhvaća uži i širi smisao i ja ću se više posvetiti ovom dijelu definicije koja obuhvaća širi smisao. Jer vi ste malo prije rekli da neprijavljenog rada zapravo nema toliko puno. Rekli ste oko 4%, ispod 4%. O.k. u užem smislu u užem smislu definicije. Međutim u širem smislu kada obuhvatimo i onaj dio rada koji ostaje neprijavljen jer su neprijavljeni svi radni sati, jer radnici rade primjerice subote i nedjelje koje nisu u tim šihtericama i nisu na toj platnoj listi. Tada ja apsolutno sa velikom sigurnošću tvrdim govorimo o izuzetno velikom broju radnika i radnica u Hrvatskoj. I reći ću i kroz osobne primjere i kroz sektore gdje je to. Prvo trgovina, u centru Zagreba u dućanu u lancu koji ima jako velik broj jel svojih podružnica, svojih trgovina rade žene i kažem žene jer rade žene većinski koje svaki dan im se bilježi da rade 8 sati i ni jedna nije nikada radila 8 sati jer u trgovinu da bi ju otvorili morate doći minimalno pola sati do 45 minuta prije, sve posložit, onda počet s radom, radi 8 sati smjenu, ostane još pola sata da bi radila na predaji smjene. I to vam je dnevna stvar kod velikog broja trgovkinja u RH. Svaki dan barem jedan sat im ostaje neplaćen. Sad ću vam ispričat drugu priču koju znam iz apsolutno baš prve ruke. Radi se o zdravstvenim radnicima koji rade u hospitality industriji, turizam ili različite forme bilo kontinentalnog ili drugog turizma, terme itd. U njima zdravstveni radnici primjerice fizioterapeuti rade u prosjeku, u prosjeku u onim poslovnim subjektima koje ja znam, rade vam u prosjeku 208 do 216 sati svaki mjesec. Nikada na njihovoj platnoj listi nije pisalo naravno da rade 208 ili 216 sati i uvijek svaki mjesec piše da rade 164 sata. Svaki mjesec isto. Plaća je svaki mjesec ista. Plaća je oko 4.200 kuna. To je plaća. To je ljudi plaća. I reći ću vam za poslovni subjekt o kojem ja govorim to je i prosječna plaća svih zaposlenih. Dalje, osim što rade taj broj sati rade nedopušteni broj sati za svoju struku u jednom danu. Zvali su inspekcije, prijavljivali su, neki od njih jesu u sindikatu, inspekcije su dolazile i baš nikada nisu utvrdili niti jednu nepravilnost. Pa dajte mi onda recite kak je to moguće? Evo, mene generalno zanima ukoliko slučajeva u trgovini, u hospitatlity-u, u bilo čemu je utvrđeno od strane inspekcije kršenje odredbi Zakona o radu upravo zbog dijela neprijavljenog rada jer se ne isplaćuje plaća za ono radno vrijeme koje su ljudi odradili. Istim tim radnicima nota bene zdravstvenim djelatnicama jer to je zdravstvena struka piše na platnoj listi da su radile jednu nedjelju. Znate koliko nedjelja rade? Četiri. Svaka radi svaku nedjelu, rade svaki blagdan jer to je ta industrija da, to je ta industrija kad se vikendom ima najviše posla. Ali ta industrija za koju i vi znate i inspekcija zna da sigurno rade nedjeljom nije regulirana na način, inspekcija ne gleda na način nemoj me zafrkavat, nemoj mi lagati imaš 40 zaposlenih ili 50 zaposlenih i tvrdiš mi da ti rade jednu nedjelju mjesečno. pa to bi malo dijete, pa ja da svog sina pošaljem koji ide u 2 osnovne ili ovaj koji ide u 1 bi skužio da to ne može biti i nijednom inspekcija ne utvrdi ništa. Zašto o ovome govorim? Dakle, mi neprijavljenog rada u Hrvatskoj imamo masu, daleko više od 4% ako uzimamo u obzir neplaćeni rad za onaj dio plaće koji nikad i radnih sati koje nikad poslodavci ne prijavljuju. Redovito je to u onim sektorima u kojima su plaće već minimalne ili vrlo male odnosno malo veće od minimalne. I sad imamo ovaj Zakon o neprijavljenom radu i imamo primjerice odredbe o elektronskoj evidenciji. To ljudi, mislim meni je žao to reći, ali to neće pomoći. A zašto neće pomoći? Pa oni će napisati unutra ko što je i sad pisana šihterica, kao što je dosad pisao na papir tak će pisat u elektroničku evidenciju i nemate načina nikakvog da provjerite jel to točno ili nije osim inspekcijskog nadzora. Nemate. Znači on može unutra i dalje pisat Pero Perić je radio jednu nedjelju, a Pero je radio 4 nedjelje. I to je jednostavno tako jer se zakonom zaista ne mogu u potpunosti regulirati radni odnosi odnosno zakon se ne može implementirati bez jake inspekcijske službe i bez kazne koje su odvračujuće. E sad, prva stvar inspekcijska služba. U inspekciji mi nemamo niti zaposlene, znači nemamo popunjena sistematizirana radna mjesta, nemamo, a kamoli da bi i to što je sistematizirano bilo dovoljno za cijelu RH s obzirom na pošast tog dijela neprijavljenog rada odnosno dijela neprijavljivanja broja radnih sati koje imamo i u trgovini i u industriji i turizmu. Ok, nemamo dovoljno ljudi, ali ne samo to ti ljudi nisu dovoljno plaćeni. Da bi vam inspektor funkcionirao on mora biti apsolutno nepotkupljiv. On ne može biti apsolutno nepotkupljiv ak ima plaću 7.000 kuna, nemojte se ljutiti, ne može biti. Znači moramo tim, tu službu mi moramo ustrojit ko Scotland Yard ono, dakle to su ljudi koji idu okolo, otkrivaju te nepravilnosti, dobro su plaćeni i najbolji su u svom poslu. To je cilj te službe i to nikada se neće dogoditi ako je poput DIRH-a to vam odmah isto mogu reći. Dakle, inspekcija mora biti u sklopu onog ministarstva kojem odgovara i to je 1/1. Dalje, pored tih inspekcija inspektor mora dati kaznu koja je odvračujuća. Nemojte se ljutiti 2.000 eura, pa i 6.000 eura ovom vlasniku o kojem sam govorila vam je ništa jer vidite on isplaćuje 4.000 i nekaj kuna prosječnu plaću u svom poslovnom subjektu i da radnice mu rade trećinu više nego što on prikaže, ali ne to nije slučaj o kojem je pričala moja kolegica Puljak da su jadni poslodavci prisiljeni jer eto opterećeni su, imali su 12 miliona kruna prihoda u 2021. godini u turizmu gdje je to da kažem posebno na kontinentu bilo itekako, itekako ograničeno zbog covida. Pri tome od tih 12 milijuna kuna čista dobit nakon plaćanja poreza je bila skoro 2 milijuna kuna. Jel to poslodavac u problemima? Jel to poslodavac koji nije mogao isplatiti plaću za cijeli onaj rad koji su radnici odradili? Ne, nije nego ne želi i neće niti kad mu date ne znam kakva olakšanja jer neće. Da bi on to napravio njegova kazna ne može bit dvije tisuće eura, šest tisuća eura niti 10 tisuća eura, njegova kazna mora biti 10% njegovog godišnjeg prihoda pa kad tako plati prvi, drugi, treći i peti pa imamo 10 novinskih članaka o tome, e onda ono petnaesti više neće, petnaesti više neće i onda ne mora inspekcija više nakon godinu, dvije ići svugdje jer ćete imati 15 njih koji će svjedočit o tome to se ne isplati. A kad neko to opetovano radi onda nije dovoljno propisivat kazne, nije dovoljno propisivat zabranu da djeluje 10 10 dana, mjesec dana itd., ne mi moramo za takve imati kazneno djelo uz koje se veže mjera zabrana obavljanja djelatnosti i kad to napraviš tri puta dobit ćeš zabranu obavljanja djelatnosti, pa će si onaj iza tebe koji je to planirao možda tri put razmislit. Dakle, nikakva regulacija i nametanje administrativnog tereta neće dovest do toga do čega želimo da dovede, a to je da nemamo neprijavljenog rada samo ozbiljna efikasna inspekcija i odvraćajuće kazne koje su propisane u postotku od godišnjeg prihoda. Hvala. Sljedeća će govoriti kolegica Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a. Izvolite.

i s druge strane životne priče o kojim se poslodavcima radi i šta je sve tu zapravo utkano u taj neprijavljeni rad. Znači neprijavljeni rad sigurno nije na razini 3%, to je iznos koji sigurno premašujemo, ako bismo imali ozbiljni inspektorat rada koji hoda recimo po našim Konzumima, dućanima gdje su sve prodavačice od reda osuđene ne samo prije i poslije, znači pakiraju nego i da rade poslove koji nisu niti u opisu radnog mjesta. Da se zapravo radi i to je ogroman problem, da se radi prekovremeno, a da to nije plaćeno i da tu nema nikakvog inspektorata koji bi to utvrdio da se radi blagdanima bez da se evo to je nažalost i po zakonu ne plati niti jedna kuna više jer tako stoji u zakonu da ne morate platit više od jedne lipe, morate samo više platit. Tako da donekle su i naši zakoni takvi da imamo prekršaje koji su ozakonjeni. Ali ono što je najveći problem je u takvom viziji jedne i druge ono suprotstavljene vizure možda nešto bih samo htjela napomenuti, znači kad se kaže da mi imamo previsoka davanja za rad i da je to razlog zbog kojeg poslodavci ulaze u takve prekršaje, ja bi upozorila da su naša izdvajanja za rad negdje u prosjeku Europe, ona nisu previsoka, ona su negdje u sredini, ali ono što je problem uistinu da naši poslodavci ne mogu podmirt iznose jer oni nisu konkurentni. I to je neka šira priča sada, ali ipak to treba napomenuti da nisu ni oni u krivu kad kažu, mi ne možemo to podmirit. Ne mogu, ne oni to stvarno ne mogu podmirit, ali se to ne rješava tako da snižavate cijenu radne snage o čemu sam danas pokušala negdje pričat nego zapravo da postanete konkurentniji konkurentniji i da zapravo vaša konkurentnost se temelji na razvoju i tehnologiji, istraživanju, a ne snižavanju cijene radne snage odnosno tzv. to je Internet devalvaciji, dobro to je neka šira priča, ali mislim da je jako važna kad se ove dvije neke vizije ono suprotstave. ovdje je izuzetno važno reći da je da bi ovo profunkcioniralo, s tim da treba reći šta je zapravo svrha zakona, znači detektirati neprijavljeni rad, ali odvraćati od počinitelja prekršaja. Izuzetno je važno reći da je ta kazna od 2.650 eura odnosno u slučaju ponovnog utvrđivanja neprijavljenog rad iznos od 6.640 eura za neke stvarno bagatela, to je naprosto tako. Ali izvrstan prijedlog znači koji smo već čuli je stvarno da to bude progresivno, znači da se to veže uz neki postotak prihoda ili dobiti, sad o tome bi se trebalo razgovarati, ali to bi sigurno imao veći učinak inače RF se zalaže za to da se sve kazne od ne samo radnog zakonodavstva i rada nego i ono kazne za prekršaj u prometu i sve druge prekršaje vezuju uz prihode odnosno imovinski odnosno dohodovni cenzus jer nije isto kad platite kaznu jednog iznosa ukoliko imate mala primanja i visoka primanja. Ono što je još ovdje važno reći je da bi ovo uopće profunkcioniralo mislim to su i drugi naveli, neophodno da se poboljša inspektorat rada, ja ću vam samo upozoriti vas na jednu stvar da se ovdje ide u definiranje tog neprijavljenog rada, a mi smo danas u ovom zakonu o radu imali nadopunjavanje dodatnog rada. Znači dodatni rad je i prije postojao naravno, ali danas smo mi sa zakonom došli do toga da se taj dodatni rad omogućava u dodatnim satima u 16 sati to je znači 52 rada tjedno u kvartalnom periodu. To znači stvarno da radnik ukoliko se odluči na dodatni rad, a ustvrdili smo stvarno ovdje da to ljudi ne odlučuju zato što imaju dodatna primanja i žele samo dodati npr. da se to stvarno radi iz egezistencionalnih razloga, oni rade cijeli tjedan. I ono što je nama ovdje jako bitno su informacije. Mi bi trebali imati podatke koliko je tog dodatnog rada, dobila od novinare …nije dobila tu informaciju da nije dobila tu informaciju, da te informacije ne prikupljate. Ovdje najavljujete da ćete prikupljat elektronične podatke i o digitalnim platformama i o radu znači radnika na digitalnim platformama, bilo bi jako dobro imat podatke koliko je zapravo dodatnog rada da i vidimo u tom segmentu da li je opravdano jel da se diže to na 16 sati, a da ne kažem da bi bilo jako dobro imati inspektorat rada koji upućuje na to kolko je tog prekovremenog rada koji nije plaćen, rada blagdanom koji nije plaćen, rada, noćnog rada koji nije plaćen, otežanih uvjeta, rada u otežanim uvjetima koji nije plaćen ili je plaćen toliko da uopće nije znatno i to je zapravo isto prekršaj iako je on po zakonu i mi smo zato inzistirali na tome da se u Zakonu o radu odrede minimalni iznosi i tu ću napomenuti da i od drugih dolazi taj prijedlog da se tu sa sindikatima sigurna sam i vi niste do kraja usuglasili jer sindikati ne žele da se odredi minimalni iznos kako bi oni kolektivnim pregovaranjima digli taj iznos, postotak na viši viši iznos, zato smo mi išli sa onako jako konzervativnim prijedlogom od recimo od 20% na prekovremeni rad, 30% na rad nedjeljom itd. da da bismo dozvolili sindikatima da imaju taj prostor da ugovaraju više i bolje uvjete kolektivnim ugovorima, ali bi bilo nužno da se to odredi, onda mislim ne bi imali toliko posla sami inspektori jel. No ono što je ovdje jako važno reći da ćemo mi svakako podržati ovaj zakon i ne mislimo da se ovdje pritišću loši poslodavci nego smatramo da se ovdje ipak štite radnici i da je to jako važno da se, da se takvi zakoni donose i da se na tome inzistira, ali upozorit ću vas da mislim još jednom da je još veći problem zapravo ono što je po zakonu šta ste vi napravili odnosno šta je napravila SDP-ova vlada 2014.g., ona je jedno 60-tak prekršaja radnog prava prebacila u tzv. upravne mjere i tih upravnih mjera ima jako puno, al upravne mjere su vam znači takve da se poslodavcu doslovno samo uputi opomena, znači usmena opomena da on mora ne znam učinit Pravilnik o radu dostupan ili da mora obavijestit radnike da imaju pravo sindikalnog organiziranja, da moraju ugovor o radu dat radnicima na uvid itd., znači to su tzv. upravne mjere. E sad mi imamo užasno kršenje radnog prava, premali inspektorat rada koji ne može to sve kontrolirati i još imamo zakonom zapravo mislim poslodavcima nikakve prekršaje odnosno njih se potiče da rade te prekršaje jer kad vam neko samo usmeno kaže mislim da nešto niste napravili to sigurno neće učiniti ništa niti će imati nekog utjecaja, tako da znači ove prekršaje i ovaj cijeli segment neprijavljenog rada, ali i u onom dijelu znači neplaćanja prekovremenih itd. bi trebalo puno puno proširiti, znači ovo je dobar smjer, al je ono mravljim koracima, tako bi rekla. U svakom slučaju ponavljam mi ćemo to, mi ćemo podržat taj zakon.

hvala vam. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će kolegica Sanja Radolović. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Nekoliko smo puta čuli kolko god je stav bio drukčiji nekih zastupnika o inspekciji rada i zapravo da je ovaj zakonski prijedlog puno kvalitetniji od onog o čemu smo raspravljali cijeli dan, a to su zakonske izmjene Zakona o radu, međutim iz svih izvješća koje smo mi kao klub proučili, a ona možemo reći zaista su poviše ne detaljna, zastarjela, a tiču se samog državnog inspektorata, pa se tako prema godišnjem izvješćajima koji se podnose, ali ponavljam koja su zaista jako generalna i općenita, pa ne možemo niti točno utvrditi koji je na današnji dan ili barem prošle godine točno od 1350 zaposlenih koliki je broj inspektora rada koji se baš bave samom inspekcijom rada, posljednji dostupan podatak je da ih je u našoj državi oko 300. Inspekcija rada koja je ustanovljena čl. 24. Zakona o državnom inspektoratu godišnje obavi nešto više od 8 tisuća inspekcijskih poslova inspektora rada u području radnih odnosa. Prema samim podacima Državnog zavoda za statistiku prošle su godine kroz 8.247 inspekcijska nadzora inspektori rada otkrili ukupno 834 radnika u nezakonitom radu od kojih je njih 470 bilo domaćih, a 357 stranih radnika. Treba također napomenuti da je u prvih 7 mjeseci 2022.g. u kršenju zakona zatečen 581 radnik od čega je 267 njih iz tzv. trećih zemalja. Također inspektori su u 2021.g. što je najsvježiji podatak kod 209 poslodavaca otkrili ukupno 371 radnika bez prijave na mirovinsko osiguranje ili bez radne dozvole, dakle pričamo o ovom malom postotku inspektora rada koji djeluju na našem tržištu, a možemo vidjeti zapravo posebice tokom ljetne sezone …/Govornik se ne razumije/…realno djelatnosti turizma, djelatnosti trgovine nekih ostalih sektora su potpuno zapostavljene što se tiče inspekcije rada, ali činjenica je da inspektori onda navale na obalu i zapravo te kazne se možemo reći lupaju najviše u turizmu dok nekakve druge potpuno, potpuno djelatnosti su zapostavljene, pa tako imamo situaciju da će inspektor rada ući u nekakav restoran, ući će u kafić, lupnut će kaznu poslodavcu jer njegov radnik je bio neprijavljen ili pak nije, nije mu se platio prekovremeni, dok s druge strane u trgovini do radnica na blagajni ili radnik on će već možda raditi nekoliko sati posebice tokom ljetne sezone neprijavljen ili mu se neće raditi prekovremeni, ali jednostavno inspektori rada to stavljaju nekako pod tepih i cijeli državni inspektorat, a i resorno ministarstvo, pa možemo zapravo reći da inspekcija rada i sami inspektori nedovoljno ih je, a možemo reći da ne prolaze prekršitelje baš u svim djelatnostima kako bi trebalo. Također ako inspekcija rada pronalazi prekršitelje u nekih 10-ak posto nadzora, nemoguće je niti zamisliti koliko bi nam inspektora rada trebalo da zapravo evidentiramo sve slučajeve neplaćenih prekovremenih, a svih onih 420 tisuća radnika, posebice koji dobiju uvećanje plaće koje im pripada. Postojeći Zakon o radu u čl. 148 također, kaže sljedeće, vezano za radnička vijeća, kaže da radničko vijeće štiti i promiče interese radnika. Bilo to savjetovanjem, suodlučivanjem ili pak pregovorima s poslodavcem ili od njega opunomoćenom osobom o pitanjima važnim za položaj radnika. Također, postojeći članak ZOR-a kaže da radničko vijeće pazi na poštivanje tog istog zakona, pravilnika o radu, ostalih podzakonskih akata, kolektivnih ugovora, kao i drugih propisa. Također, radničko vijeće pazi ispunjava li poslodavac uredno i točno obveze obračunavanja i uplaćivanja doprinosa te u tu svrhu ima pravo uvida u odgovarajuću dokumentaciju. Drugim riječima, institucije suodlučivanja su i zamišljene kao nekakva svojevrsna inspekcija rada na svakog radnom mjestu. Međutim, činjenica je da je to isto mrtvo slovo na papiru, da radnička vijeća imaju male ovlasti, a i te male ovlasti se rijetko koriste. Štoviše, neki poslodavci, posebice u velikim korporacijama nerijetko preuzimaju i zapravo organiziraju to preuzimanje tih radničkih vijeća i koriste ih za borbu protiv sindikata, čemu mi u Klubu SDP-a želimo također odlučno stati na kraj jer bez jačanja i proširenja institucija radničkog vijeća, kao i same inspekcije rada, bojimo se da će možda i dobre namjere, ovog, u osnovi dobronamjernog zakona ostati samo to, dobre namjere na papiru. Stoga predlažemo jačanje institucija suodlučivanja, jačanja institucija nadzora provedbe zakona i u konačnici, ono što je najbitnije, adekvatne kazne za kršenje zakona te daleko veće uključivanje sindikalnih organizacija u sami taj proces jer teško da itko može ojačati kapacitete institucija nadzora provedbe radnih propisa bolje od sindikalnih organizatora koji su karijere upravo proveli boreći se za provedbu zakona i propisa u zaštiti radnika. Negdje smo danas ovdje pričali da postoji 4% neprijavljenog rada, međutim, prema neovisnim istraživanjima koja su provedena i utvrdila su da čak 2/3 radnika u Hrvatskoj radi prekovremeno, no kod samo 40% od njih taj je rad evidentiran i plaćen, dakle samo 40% njih. Ako je vjerovati podacima DZS-a u Hrvatskoj je na kraju travnja ove godine bilo zaposleno nešto više od 1 573 000 osoba. To bi značilo da nekih 420 radnika radni prekovremeno, a da im taj rad nije pravovremeno i propisno najavljen, a niti plaćen. Potpuno je jasno da neprijavljen rad i prekovremeni rad predstavljaju jedan od najvećih problema hrvatskog tržišta radne snage. Jednako je tako jasno da nepravda, izrabljivanje i ugrožavanje zdravlja koje trpe neprijavljeni radnici, utaje i krađe za proračune i fondove socijalnih osiguranja, izgubljena radna mjesta i općenito kršenje niza zakona predstavljaju udar na kvalitetnu svakodnevnicu koju bi trebali moći imati svi naši radnici u Hrvatskoj da bi mogli sačuvati svako radno mjesto. Stoga zapravo i podržavamo primjedbu i prijedlog Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, da ovaj Zakon propiše sankciju i za neisplatu povećane plaće za prekovremeni rad, ali istovremeno, izražavamo zabrinutost u pogledu kapaciteta inspekcije rada da dobre namjere ovog Zakona provede i u djelo. Zahvaljujem. **Glasovac, Sabina Idemo na pojedinačne rasprave. Prvi na redu je kolega Hajduković, nema ga, gubi pravo na raspravu. Sljedeći na redu je kolega Marko Pavić, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjednice Sabora, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče, pomoćniče. Zadovoljstvo mi je da nakon ZOR-a, možemo danas raspravljati i Prijedlog Zakona o neprijavljenom radu. Ovaj paket zakona zajedno sa Zakonom o minimalnoj plaći dio je Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, 6,5 milijardi eura na raspolaganju, od kojih smo već do sada povukli i 818 milijuna eura 700 milijuna 1. tranše i 700 milijuna eura 2. tranše. Nismo stigli danas ni detaljno proći ni aktivne mjere zapošljavanja, državni tajnik je jasno rekao da pred 6,6 milijardi kuna investirano u njih, tu mi je najdraža mjera samozapošljavanja kojim smo itekako poteknuli mlade da otvaraju vlastite tvrtke, preko 35 njih je dobilo tu priliku. Nismo stigli ni detaljnije ni o Zaželi-ju ni o mnogim drugim programima koje Vlada radi zapošljavanja. Ali ono što je bitno je da ovaj paket zakona ide u korist radnika, ali stvara, isto tako, okružje za gospodarski rast. Žao mi je da je dio oporbe danas poduzetnike ocrnjavao kao nešto negativno, gdje znamo da većina poduzetnika radi kvalitetno, radi dobro i to ove brojke koje je državni tajnik izneo od 4% onih koji su u inspekcijskom nalazu nađeni nalazu nađeni nepravilnosti, i upravo ideja nam je iskorijeniti i tih 4% i zato ovaj Prijedlog zakona i zato oni poslodavcima koji poštuju sva pravila, na njih se ovaj Zakon neće odnositi. Vrijednost zakona prvenstveno u zaštiti radnika. Dakle što se do sad dešavalo u praksi? Inspekcija dođe, nađe neprijavljenog radnika i taj i poslodavac kaže, e jučer je došao, dakle prva vrijednost zaštita radnika 6 mjeseci plaće unatrag pa ti dokazuj kad je on došao, kad nije, ako imaš dokaze, Drugo, progresivna kazna od 20 tisuća kuna po radniku ako se prvi put ulovi, 50 tisuća kuna po radniku kazne recidivistima. Isto tako kreiranje crnih i bijelih lista koje će dovesti do toga i do javnog posramljivanja onih koji rade loše, ali i do javne pohvale oni koji rade dobro, a ja vjerujem da preko 95%, ako ne i većina, skoro svi poslodavci rade dobro i u trenutku kada nam fali 60 do 100 tisuća radnika, rijetko koji poslodavac, samo onaj neodgovaran koji ne vidi 2 koraka naprijed može se neodgovorno ponašati i ne prijaviti radnike. Ali ona najveća vrijednost koju ja vidim zajedno sa ZOR-u je upravo elektronička evidencija radnog vremena. Ona će se prvenstveno odnositi za platformski rad, žao mi je da nema kolegice Benčić da objasnimo kako će to funkcionirati i da će to funkcionirati po principu fiskalizacije. Fiskalizacija je vrlo uspješan sustav gdje čim izdate račun, dobite onaj broj i vrlo, Porezna uprava ima jako dobru kvalitetu i nadzor i ja mislim da je Hrvatska među top 3 zemlje u prikupljanju PDV-a. Druga stvar je da imamo solidarnu odgovornost, što som rekli, za platformske radnike, agregatori ako prevare radnike moći će se radnici naplatiti od platforme. Ali, ono što je dobro da svaki građanin do 65,5 tisuća u kvartalu moći raditi neovisno o drugim poslovima i svom statusu. Preko toga sustav kad se on logira i traži da radi dostavu, da radi vožnju će mu reći, ti si svoje ispucao, javi se poslodavcu da ti da ugovor o radu. Svi oni preko toga moraju imati ugovor o radu, tako da stojimo iza radnika, ali stvaramo i okružje za rast i gospodarski razvoj, 25 milijardi eura koje je Vlada premijera Plenkovića osigurala za razvoj razvoj društva, omogućit će i gospodarski i digitalnu tranziciju i zelenu tranziciju, a ovim paketom zakona jasno pokazujemo da nam je briga za radnike, isto tako jako visoko na prioritetnoj listi. Hvala **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovani kolega Pavić, Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada predviđa i neke nove evidencije, od kojih je jedna jedinstvena elektronička evidencija rada u realnom vremenu. To je zaista nešto novo u našem radnom zakonodavstvu, po meni je možda usporedivo sa izdavanjem fiskalnih računa koji se isto izdaju u realnom vremenu, Ministarstvo rada će propisati pravilnik kojim će se detaljnije utvrditi koje su to djelatnosti, a ono što je sad propisano i što je sigurno da će obveznici vođenja ove evidencije biti digitalne radne platforme putem koje rade samozaposlene osobe, fizičke osobe i poslodavci, a na prethodnoj točki imali smo prijepora i nerazumijevanja platformskog rada i da li će on uopće biti reguliran pa bi molila da se malo osvrnete i na ovaj uvjet koji će dobiti odnosno obvezu digitalne digitalne platforme i njihovi posrednici. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Pa upravo ste u pravu. Ono što je bitno je da će ta elektronička evidencija radnog vremena biti u realnom vremenu. Zašto je to bitno? Zato što dobar dio radnika koji radi i koristi platforme radi za više njih i ideja je osigurati fleksibilnost građanima da svatko može do 6,5 tisuća kuna u kvartalu zaraditi i da se to ne smatra radom i da to može biti, sve ostalo mora biti ugovor o radu. A kako ćemo znati? Kroz realnu evidenciju koja je u realnom vremenu. Drugim riječima, još jedanput, ako ste vi i u kvartalu prešli taj limit od 6,5 tisuća kuna i zatražite vožnju ili zatražite dostavu, sistem će vas prijaviti i reći, žao nam je, ne možete više raditi, obratite se poslodavcu da vam da ugovor o radu.

Klub IDS-a nema problema sa ovim Zakonom, podržat će, pozdravljamo da se išlo o tome razmišljati i o tome voditi brigu. No, dobrih zakona se donijelo u ovom Domu, uvijek je problem provedbe odnosno kontrole provedbe na terenu ili gotovo uvijek. Danas se detektiralo više kolega iz različitih političkih spektra da inspekcija je jedna od ključeva, ključa koji će o tome brinuti. No, isto tako detektirano je da ti inspektori imaju male plaće, s jedne strane, tu je rizik od podkupljivosti, ali stavimo to i sa strane, drugo je sigurno, ono, zdravoseljački da se tako izrazim, tko će ići normalan raditi za malu plaću tako nezgodnu situaciju što inspektori imaju na terenu i nije to samo sa inspekcijom rada, sutra imamo Zakon o hrani, pričamo već godinama i o građevinskoj inspekciji. Od toga, od tih kazni može se napraviti fond iz kojeg se ima sredstava tada za platiti inspekciju, je l' se slažete? Marko (HDZ)** Hvala lijepa kolega Daus. Pa mislim da smo u potpunosti slažemo, prema tome, treba gledati cjeloviti sustav, treba jačati institucije, država je onoliko jaka koliko su jake institucije, državni inspektorati, inspekcijske službe, a nekad inspekcija rada bila direktno poda mnom pa znamo o kako vrijednim ljudima se radi, koliko je teško naći kvalitetne ljude za to i koliko sam se kao ministar borio i za njihovu edukaciju i za veće plaće i za regrutaciju kvalitetnih ljudi u inspekcijsku službu rada koja je sad pripojena Državnom inspektoratu, tako da apsolutno se slažem da treba poraditi i koji model, da li dio ovih kazni koji se nadamo da će biti što manje ili iz ostalih prihod, općih prihoda države, ali u svakom slučaju, treba biti kompetitivnije i ja vjerujem da i pregovori koje kolega Opalić vodi

s obzirom da je to sad novi zakon o kojem mi danas raspravljamo i on uređuje puno toga, a najviše evo ga, puno toga je sad već bilo rečeno. Na meni je, bih se samo osvrnula da je taj zakon uređuje odnos prijelaz iz neprijavljenog u prijavljeni rad. Znači, da nije samo da se kazni poslodavac nego da želi već i osigurati da radnik koji nije prijavljen ostvari svoja prava iz radnog odnosa. Je li tako? Znači nije samo da se kazni poslodavac, nego se omogućava da imamo taj prijelazni rok iz neprijavljenog u prijavljeni rad. Znači da nastavne inspekcije postupaju i uređuju sve obaveze nadležnih tijela za uspostavu obaveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te tijela za obračun i naplatu javnih davanja. Znači bude se sve reguliralo ovim zakonom. (HDZ)** Hvala lijepa. Pa mislim da ste apsolutno u pravu. To neće jedino vrijediti za građane trećih država koji nemaju dozvolu, pa onda time šta rade u biti nemaju ni vizu, dakle ni reguliran svoj status i kao takav ne mogu nastaviti raditi. Za ostale je intencija da ih se prijavi. Drugim riječima prvenstveno da imamo bolju evidenciju da se radnike prijavi. Zašto? Jer time spašavamo i mirovinski sustav, jer tada imamo uplate u mirovinski sustav. Spašavamo i te radnike, jer često radnici ni krivi ni dužnici rade na crno i nakon toga a kako je moja mirovina mala, pa upravo od toga jer poslodavac odnosno vi niste uplaćivali u mirovinski sustav. Prema tome, to je benefit i za radnika i za poslodavca. Intencija je da što piše neprijavljenog rada ode u prijavljeni, osim za naravno ovi koji su ilegalno u državi kao takvi nemaju osnove za prijelaz u radni odnos. Hvala. Sljedeća replika kolegica Majda Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega Paviću pa ovaj zakon je svakako novina u hrvatskom zakonodavstvu. Nikad prije ga nismo imali i zajedno sa Zakonom o radu o kojem smo raspravljali skoro cijeli dan predstavlja u stvari jedan paket, paket zakona za unapređivanje radnog zakonodavstva. Ovaj zakon o kojem mi govorimo jasno daje poruku prijavi radnika i neće biti nikakvih posljedica. Sve će biti dobro. Ali ono na što se ja opet želim referirati jest upravo na taj paket zakona gdje je u Zakonu o radu, odnosno izmjenama i dopunama o kojima smo danas govorili ima dosta mjera koje također utječu na suzbijanje neprijavljenog rada tipa dodatnoga rada za drugog poslodavca, tipa sezonskog rada i mogućnosti da se radnik prijavi na neodređeno gdje može 6 mjeseci raditi sezonu, a šest mjeseci može raditi za nekog drugog poslodavca i vratit se prvome. Isto suzbijamo neprijavljen rad. Hvala lijepa. Pa to je upravo i što ovaj zakon ima, dakle širu i užu definiciju šta je to neprijavljen rad i to je onda pitanje te i šire definicije, dakle onih koji možda rade, ne plaća im se prekovremeno ili imaju ugovor na određeno, a nemaju sve benefite radnog odnosa. Prema tome, mislim da i jutrošnji zakon koji smo, izmjene i dopune Zakona o radu koji smo raspravili i o smanjenju broja, odnosno da nema više štancanja ugovora na određeno gdje smo imali kritike koje su bile opravdane. Da, dodatan rad više ne treba dozvola poslodavca. On je i dalje 8 sati tjedno, ali da se može akumulirati. To ostavlja mogućnost onima koji rade u sezoni, da akumuliraju ako žele, a to ostavlja recimo i sveučilišnim profesorima ako predaju na nekoj drugoj instituciji da za vrijeme predavanja to rade intenzivnije. Prema tome, cijeli paket ide u korist radnika i to cijeli dan komuniciramo. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Kolega Pavić ovaj zakon bi trebao svakako smanjiti nezaposlenost i riješiti sivo tržište. Činjenica je za radnike, oni koji rade na crno da će to osjetiti kada dođe vrijeme obračuna mirovine, pa evo možete li to malo prokomentirati. **Glasovac, Sabina (SDP)** Izvolite odgovor. **Pavić, kažu imamo nisku mirovinu i onda kad kroz razgovor sa njima idete vidite da su dio plaće dobivali na crno ili da nisu bili prijavljeni i da uopće nisu bili svjesni refleksije toga na njihov mirovinski sustav da su bili ili u neprijavljenom radu ili da po ovoj široj definiciji. Prema tome, ovaj zakon štiti radnika, poziva poslodavce na odgovornost ali prvenstveno doprinosi uplatama u mirovinski sustav i doprinosi da oni koji su odradili svoj rad, znači 40 godina staža, odnosno 65 godina starosti, 15 godina staža ili dugotrajni osiguranici sa 40 godina staža da imaju mirovinu koja je adekvatna. Tako da je ovo isto tako i mjera za povećanje, dugoročno povećanje mirovina našim građanima. Hvala. I posljednja replika kolegice Puljak, izvolite. **Puljak, Marijana (Centar)** Poštovani kolega, evo zanima me ovaj članak 18. odgovornost u lancu podugovaranja. Dosta je primjedbi i u javnoj raspravi bilo čak da se ovaj cijeli članak povuče. Dakle, evo kako objašnjavate kako će se ovo izvoditi u praksi, znači ako sam ja poslodavac i podugovorim ne znam šest firmi koje mi odrađuju nekakav posao morat ću vodit računa, dakle je li oni zapošljavaju na crno sve te svoje djelatnike i ako netko od njih poželi ja ću morati isplatiti njihove plaće. To je tako zamišljeno. Mislim

kao ugovaratelj dogovorili za koji ste vi odgovorni. Dakle, ako je to recimo građevina i gradite kuću i ugovorite nekog da ugradi prozore i neki njegov radnik vam je 15 dana radio na ugradnji prozora onda ako po ovom zakonu ako taj ne isplati plaću vi ćete biti dužni za tih 15 dana kojih je na vašem gradilištu, za koji ste vi plaćeni bili. Da li ćete vi onda ugovor sa podugovarateljem reći ako je i to će vjerojatno onda poslodavci, tj. poduzetnici rješavati kad rade podugovaratelje da će se onda obvezati da je cijena koju će isplatiti podugovaratelju nakon obračuna posla, ako ne isplati plaću za tih 15 dana manje. Prema tome, neće se on bit odgovoran za cijelo nezapošljavanje već za onaj dio pod kojim je on ugovorio, a koji on može regulirati sa svojim podugovarateljem putem ugovora koji su potpisali. Prema tome, štitimo radnika, ali isto tako, osiguravamo pravedan način da se radnik isplati. **Glasovac, Sabina (SDP)** I prešli smo već 8 sekundi predviđeno vrijeme, a kasna je ura, bude li svatko tako, uzet ćemo 5 minuta. Okej. Idemo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Kolegica Pocrnić-Radošević. Molim vas da se držite vremena i u raspravi i u replikama iz solidarnosti prema svima nama.

kao jednu od mjera iz Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenog rada u RH od 2021. do 2024. g. i akcijskog plana za provođenje nacionalnog programa te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji također, u svojim preporukama ima i mjere unaprjeđenje radnog zakonodavstva. Radi ostvarivanja zadanih ciljeva i rješavanja uočenih problema, potrebno je uspostaviti zakonski okvir za prepoznavanje neprijavljenog rada, borbu protiv istoga i omogućiti prelazak iz neprijavljenog u prijavljeni rad. Da bi se mogao suzbiti neprijavljeni rad, prvenstveno je potrebno definirati što on obuhvaća. Ovaj Zakon po prvi put i definira neprijavljeni rad i to u užem i širem smislu. Znači neprijavljeni rad u užem smislu je onaj rad koji ima obilježja radnog odnosa, radnik radi poslove za poslodavca, ali nije zakonito ugovoren. Nije sklopljen ugovor o radu, nije podnesena prijava na obvezna osiguranja, kao što je obvezno mirovinsko osiguranje s prvim p početkom rada, danom početka rada. Zatim, jedan od pojavnih oblika neprijavljenog rada u užem smislu je obavljanje rada temeljom obveznopravnih ugovora onda kada taj rad ima obilježja posla za koje se zasniva radni odnos odnosno sklapa ugovor o radu. Isto tako, jedan od oblika je i zapošljavanje državljanina treće zemlje protivno odredbama posebnih propisa. Neprijavljeni rad u širem smislu je obuhvaćaj i izbjegavanje obveza koje je poslodavac ima vezano uz plaću radnika kada radnik ima formalno zasnovan radni odnos, ali se dio rada koji on obavlja ne evidentira i ne plaća ili se ne propisuju propisana javna davanja na i iz plaće, što znači da se dio plaće isplaćuje bez obračuna, to je ono što bismo kolokvijalno rekli „na ruke“. Ovim Zakonom utvrđuje se zakonska presumpcija postojanja radnog odnosa 6 mjeseci unatrag od utvrđivanja neprijavljenog rada inspekcijskim nadzorom i za to razdoblje od 6 mjeseci poslodavac je dužan platiti radniku plaću i sva javna davanja, osim toga, dužan je uplatiti 2650 eura kazne, a u slučaju ponovnog utvrđivanja neprijavljenog rada kod istog poslodavca, to je 6640 eura, najviše smo možda nekih nedoumica danas u raspravama imali upravo oko ovih iznosa i vidjet ćemo što će predlagatelj do drugog čitanja, da li će uzeti u obzir neke kategorije, razrede ili slično kako bi svi poslodavci ustvari mogli platiti ovu kaznu. Zakon predviđa i javnu objavu dva popisa poslodavaca, jedan na kojem će biti objavljeni popis poslodavaca kod kojih je proveden nadzor i nisu utvrđena kršenja prava iz radnog odnosa i drugi je popis onih kod kojih je utvrđen neprijavljeni rad pa ih možda i to odvrati od od neprijavljivanja radnika. Također, Zakon predviđa i dvije nove evidencije, jedinstvena elektronička evidencija rada u realnom vremenu i evidencija neaktivnih osoba koju će voditi HZZ. Ima tu još Ima tu još odredbi, ali ne stignem sad sve obraditi, ali svjesni smo da je neprijavljeni rad prisutan u brojnim djelatnostima, često spominjemo rad na crno i moramo kao građani biti biti svjesni da taj rad opterećuje gospodarstvo, opterećuje sve one koji ne rade na crno i uredno državi i radnicima podmiruju obveze. Ovakav rad stvara nelojalnu konkurenciju među poslodavcima, s čime se narušava jednakost na tržištu. S druge strane, radnici su zakinuti za odgovarajući dohodak, pravo na mirovinski staž i druga propisana prava, imaju neodgovarajuću zaštitu na radu, čime riskiraju zdravlje i život. Jedna kategorija građana uz rad na crno, koristi određena socijalna davanja na štetu onih kojima je to zaista potrebno. Stoga se nadam i očekujem da će donošenje ovog Zakona osvijestiti i na neki način promovirati problem neprijavljenog rada, osnažiti potrebu za suzbijanjem na korist čitavog društva, gospodarstvenika, radnika i svih onih koji imaju benefita od većeg državnog proračuna koji je također, oštećen na štetu korisnika, a to smo svi mi .../Upadica: Hvala./...

Izazvali ste burne reakcije vaših kolega iz kluba koji žele s vama raspravljati. Imate nekoliko replika. Prvi na redu je kolega Mažar .../Upadica se ne čuje./... znam, zato i kažem da bi bilo zanimljivo sad jednu stanku prije replika. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjednice, evo uvažavajući i vas i ovo što ste rekli, naravno u okviru vremena, postavit ću pitanje, a opet s druge strane, smatram da i građani vole da vide da ono za što smo plaćeni da i radimo, tako da bez obzira na vrijeme u kojem se nalazimo, naša je dužnost poštivati i sam dnevni red. Kolegice, rekli ste da s jedne strane smo danas donijeli niz dobrih stvari vezano za izmjene i dopune ZOR-a, a s druge strane sada to dijametralno suprotno vezano za novi Zakon o neprijavljivanju rada podebljavamo. Dakle sama neprijavljivanje rada utječe i na poduzetnike koji su nelojalna konkurencija drugima, a s druge strane umanjuje radnicima niz prava, ne samo vezano za mirovinu, mirovinski staž nego vezano i za prava iz radnog odnosa, godišnji odmor, bolovanje, naknade. ovo je vrlo jedno kompleksno pitanje koje negativno utječe na puno više nego što možda smo uspjeli sada i čuti. **Glasovac, Sabina (SDP)** Kolega Mažar svakako ću se složiti s vama da je to jedno kompleksno pitanje i danas zaista cijeli dan govorimo o radnim odnosima, a sada govorimo o suzbijanju neprijavljenog rada i to su naravno stvari koje su bitno povezane. A što se tiče neprijavljenog rada ili rada na crno svakako da u konačnici mislim da nitko nema koristi od toga. Oni koji rade možda u nekom trenutku dobiju određena primanja, ali dugoročno nemaju mirovinski staž, nemaju povećani mirovinski staž, nemaju uplaćena socijalna davanja, nemaju ni zaštitu radu, skloniji su ozljedama s druge strane državni proračun se manje puni, a isto ti ljudi koji rade na crno istodobno koriste socijalna davanja što s nijednog aspekta nije dobro i što stvarno trebamo osvijestiti kod naših građana da je šteta od neprijavljenog rada višestruka. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Sljedeća replika kolegica Zmaić. Izvolite. Kolegice Anita, neprijavljeni rad ili rad na crno je veliki, veliki problem u društvu općenito. Onim poslodavcima koji rade po zakonskim propisima koji plaćaju sve svoje obveze rad na crno stvara konkurenciju i poteškoće. Nadamo se da će poslodavci oni koji rade i drže radnike na crno morati zaboraviti za isplatu plaće na ruke. Ovaj Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada možda i da efekta, a njegovim primjenama bi se trebala povećati zaposlenost. Jel se slažete Sa svim što ste izrekli se svakako slažem. Naravno da je rad na crno kod poslodavaca je u stvari rad na štetu poslodavaca. u jednom trenutku će možda oni koji sad zapošljavaju na crno biti oni koji ne zapošljavaju na crno pa će im to smetati, ali to je nešto što u ovakvim raspravama i donošenje ovog zakona svakako trebamo osvijestiti da to ne ide na korist. A drugi dio pitanja je bilo za smanjenje nezaposlenosti, da jer svakako značajan dio osoba koje su u ovim sfera neprijavljenog rada su prijavljeni u drugim institucijama,

Pa i nije tako kasno bili smo mi i duže tu i do dva i do tri, pa sad ćemo i to riješit. Evoga draga kolegice, pozdravljam donošenje ovog zakona kako bi se učinkovito moglo boriti protiv neprijavljenog rada. Ali evoga imam samo jedan primjer s obzirom da ste vi prije radili u Zavodu za zapošljavanje pa čovjek je godinama radio na crno, bio je prijavljen i na zavodu, ali je godinama radio na crno odnosno primao je plaću na ruku. Bez uplate javnih davanja ima mogućnost istodobnog korištenja raznih naknada, znači sustava socijalne sigurnosti, naknade za nezaposlene koja sredstva se koriste iz državnog proračuna, a zna se sa državni proračun pune zaposleni. Ne da oštećuje samo državni proračun nego oštećuje i one osobe kojima su stvarno te naknade potrebne. Pa vjerujem da će se ovim zakonom riješiti i taj segment. Anita (HDZ)** Svakako da i u sustavu evidentiranih osoba u Zavodu za zapošljavanje ima osoba koje neki primitak ostvaruju od neprijavljenog rada i naravno da ako ga inspekcijski nadzor nije uhvatio na takvom radu da ta osoba nesmetano to može radit jer nema nije bilo drugih načina kako bi se ta osoba makla iz tog neprijavljenog rada i svakako da je mogla koristiti i novčanu naknadu, ali s druge strane novčanu naknadu samo jednom može iskoristiti za taj određeni staž, a kad radi na crno više neće imat pravo ni na novčanu naknadu, neće imati pravo ni na mirovinski staž. A ovo da koristi paralelno nakon što iziđe iz sustava novčane naknade na Zavodu za zapošljavanje da neki koriste sustav socijalne naknade, mislim da to samo govori o tim osobama i njihovom stanju svijesti. Hvala vam. Sljedeća replika kolega Pavić izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana potpredsjednice, kolegice. Pa i sami ste rekli da ste došli iz Zavoda za zapošljavanje vidjeli smo jutros raspravu po pitanju ovih povrata, kada se uzme greška je povrat 2,5% ali većina tog povrata su i sredstva koja su plaćena previše jel su bili radnici otišli na bolovanje, porodiljni i sl. Prema tome jako mali postotak poduzetnika stvarno posluje van nekih propisa i regula. Koje je vaše iskustvo iz Zavoda za zapošljavanje i kako mislite da će na njih na one koji dobro posluju djelovati i uspostava ovih bijelih lista odnosno lista koji promiču one koji dobro posluju? **Glasovac, Hvala. Da, sad kad ste spomenuli da sam radila u Zavodu za zapošljavanje i ono vrijeme korona virusa meni je taj rad na neki način pomogao da nisam bila ni svjesna u kakvoj se mi epidemiji nalazimo jer smo mi u Zavodu za zapošljavanje, konkretno mi u Gospiću smo radili u dvije smjene. nismo imali kad razmišljati jedni dopodne, jedni popodne da se ne miješamo tako da smo zaista ispunjeno živjeli, nije bilo ni rada od kuće ni ničeg samo smo svi mislili kako ćemo poslodavcima uspjet, dal ćemo uspjet isplatit onaj iznos koji im je država zagarantirala. A na nama je bilo da mi svojim tehničkim i ljudskim resursima to i napravimo jer ponekad je znači novca je bilo, ali je trebalo osmisliti i realizirati sve te kanale kako će taj novac doći do poslodavaca i u konačnici do radnika. Ali evo stvarno sam sretna što je to sve dobro ispalo, a ovi koji spominju povrate

demotivirati poslodavce da zapošljavaju radnike na crno odnosno hoće li iz zakon motivirati da radnike prijave? Zašto vas to pitam? Pitam vas to zbog visini kazna, posebice kad uzmemo u obzir šest mjeseci plaćanje medijalne plaće unatrag, govorimo onda o cifri od najmanje 60.000 za jednog neprijavljenog radnika. Dakle, moje pitanje vama koliko će ovaj zakon motivirati poslodavce da prijavljuju radnike? I što se događa ako poduzetnik odbije platiti kaznu? **Glasovac, Odredbe ovog zakona sigurno nisu motivirajuće za poslodavca da ima neprijavljenog radnika jer kazne su prilično drastične ako gledamo s aspekta malog poslodavca, ali ako gledamo za neke poslodavce koji imaju 100, 200, 500 zaposlenih onda te kazne i nisu toliko rigorozno. Imali smo već nekih primjedbi dal će te kazne možda se staviti u neki u neki rang kazni da će manji poslodavci možda sukladno svom prihodu ili nečem sličnom imati u tom slučaju će oni moći platiti kaznu, a svakako da će one imati učinak od odvraćanja i da se ti prekršaji ne bi ponavljali. Sad sam zaboravila drugi dio, ali dobro. **Glasovac, Sabina (SDP)** Dobro, sjetit ćemo se. Posljednja replika kolega Šimičević izvolite. Zahvaljujem potpredsjednice HS-a. Evo poštovana kolegice koliko sam shvatio znači rad na crno, nema zdravstvenog, nema socijalnog, nema regresa, nema dječjeg, nema zapravo ništa i što to ima u ljudima tužno da tako posežu za radom za crno? Je li to iz nekulture rada ili nesređenih odnosa? I smatrate li da je ovaj zakon dovoljno snažan, jak da će uspjeti riješiti koliko sam pročitao 4% ljudi koji rade na crno? I u usporedbi s obzirom da ste iz tog miljea u usporedbi sa drugim zemljama jesmo mi visoko ili nisko na toj ljestvici

i svakako da će primjena ovih zakona smanjiti rad na crno, ali uz uvjet da se pojača intenzitet rada inspektorata , da se i oni osnaže i da mogu kvalitetno odraditi prema odredbama ovog zakona. A sjetila sam se što je kolegica pitala vezano što ukoliko se ne isplati ono što inspekcijski nadzor naloži, a to je šest mjeseci unazad onda će svakako Porezna uprava donesti rješenje o naplati i čak će moći i ukoliko se ne naplati redovnim putem ovršiti poslodavca u korist radnika i bit će mu isplaćena plaća. Hvala vam lijepa. Ovime zaključujem raspravu o Prijedlogu Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Hvala predstavnicima ministarstva, doviđenja, laku noć, a mi nastavljamo s radom. **Jandroković, Gordan